Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 82 narodna poslanika.Radi

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.Primili Srbije.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje nadležnih odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.Da li želi reč? Vi ste Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije doneli 2018. godine i evo sada ga menjate.U vreme kada je taj zakon donošen, mi smo vam skrenuli pažnju da nam taj zakon ne treba, da nam ne treba još jedna agencija s obzirom da je ovaj zakon takođe uspostavio Vladinu agenciju, odnosno agenciju koju formira Vlada, koja se finansira iz budžeta i koja u suštini ni ta agencija ni ovaj zakon neće doneti ništa pozitivno za bilo koga u Republici Srbiji.Ovaj zakon se donosi kao i sadašnje njegove izmene da bi ste udovoljili vi zahtevima stranih investitora. Sve što donosite po nalogu stranaca i sve što donosite da bi ste udovoljili njima zapravo nije dobro za naš narod.Vi i kroz ovaj zakon i kroz buduće zakone o kojima ćemo danas govoriti i kojima se govorilo šaljete neverovatno lošu poruku ljudima u Srbiji, forsirajući to kako mi ćemo biti uskoro u situaciji da uvozimo, ne znam, bravare i ostale ljude sa završenim zanatima i na ime toga forsirate nekakvo dualno obrazovanje. Zapravo, neobrazovanje našeg naroda. To nije dobro.Ako je zaista tačno da ćemo uvoziti radnu snagu, onda je bolje da uvozimo bravare nego inženjere. Znate, ovi vaši zbog kojih donosite ovaj zakon, ovi razni stranci, oni će dovesti svoje inženjere, oni će projektovati, oni će raditi u tehnološkim procesima, a mi ćemo im obezbeđivati ljude sa završenim zanatima.Nemamo mi naravno ništa protiv ni ljudi koji završe zanate, koji dobro i pošteno rade svoj posao i koji od toga žive, ali forsirati u jednoj državi, u državi Srbiji sa toliko malim procentom visokoobrazovanih ljudi, forsirati stalno i kroz medije i kroz obraćanja predstavnika Vlade i skupštinske većine, forsirati to da mi treba ne znam šta da uradimo da bi smo imali što više nisko kvalifikovanih ili srednje kvalifikovanih ljudi je zaista veliki greh.Mi moramo da radimo na tome i vi ministre i cela Vlada, moramo da radimo na tome da se stvaraju uslovi, da se stvara, kako vi volite da kažete, ambijent da što više ljudi u Srbiji završava visoke škole, najviša akademska zvanja da se stiču, to treba da bude cilj vašeg ministarstva, gospodine Šarčeviću. Šarčević** Ja ću samo da podsetim da smo prekjuče na tu temu govorili i da je u sklopu strategije nove koje se narednih meseci prikazuje javnosti upravo ovo o čemu govorimo i vi i jedne strane je potrebna radna snaga za sve procese, a sa druge strane govorimo o društvu i ekonomiji zasnovanoj na znanju. Međutim, ja zaista nisam kriv što sam zadesio situaciju da je samo 22% gimnazija imala imala prisutnih đaka u sistemu, a 78% sve drugo stručno obrazovanje.Kada govorimo o stručnom, to je tzv. „vet“ i „dualno“. To je jedan isti princip sa drugačijim izlazima, ali mi dimenzionišemo pola-pola na ovoj strategiji i da bi se moglo više upisati u gimnaziju, nećemo spuštati prag znanja nego pojačati rad osnovne škole.Zato je jako važno da se redefiniše rad u osnovnoj školi, obuče nastavnici, obuče direktori, da se utegne sistem i to se radi. To je stiglo do drugog i šestog i onda možemo, znači u većoj ponudi je gimnazija.Gimnazija je po svim strategijama, svih ozbiljnih zemalja koje se bave obrazovanjem, bazična prilika za studije. Ne kaže niko da neće iz ove druge kolone krenuti se, jer smo mi ostavili izlaze da svako može, ali je očekivano manji broj. Tako da je to nešto što se dugoročno mora da planira i sprovodi.Mi smo uspeli da podignemo već na 28 za tri godine koristeći neke manje alate i u prvoj fazi su to specijalizovani programi za nadarene učenike za razne oblasti. Ta lista nije iscrpljena. Pričali smo o zdravoj naciji, o sportskim gimnazijama, o tri nivoa matura i mnogo je bitnije da u celoj ovoj priči opet se vratimo na bazičnu reč, a to je kvalitet obrazovanja.Ne treba nama u procentima toliko i toliko mladih visokoobrazovanih, gde je pola toga nekvalitetno, a nažalost i to sam zatekao i javno to kažem. Znači, s jedne strane imate borbu da se to prevaziđe i da se ta priča poboljša. U tom smeru ide strategija.

što je dobro. Vi ste čovek starog kova, završili ste visoke škole po nekom sistemu kada su se zaista, kada su iz tih škola izlazili stvarno stručnjaci, što vi govorite da sada nije.Samo jedan dobronameran savet. Ponavljate više puta. Vi ste nešto zatekli. Vi više nemate pravo na to. Vi ste osam godina na vlasti.Vi niste svo to vreme, ali vi ne vodite politiku Mladena Šarčevića, nego politiku Vlade Republike Srbije, koja je, nažalost, kada je u pitanju obrazovanje, u dobrom delu ili maksimalno kontinuitet onih vlada od 2000. godine, pa na dalje.Vi još puno pričate, puno zakona nam dajete, izmena zakona, itd, i moglo bi se reći da vi prilično radite u vašem ministarstvu, ali vi još uvek niste zagrebali ozbiljno u neku reformu. Ove mrvice, na ovaj ili onaj način, to nije ozbiljna reforma.Prvo, ako hoćete da se vratimo na ozbiljan nivo stručnjaka koji završavaju visoke škole, fakultete, vi prvo morate da raščistite sa bolonjskim sistemom studiranja. Trebalo je godina da se taj sistem uvede u naš obrazovni sistem, treba svakako izvestan broj godina i da iz toga izađe, ali verujte, dok se iz toga ne izađe teško da ćemo mi dobijati stručnjake.Da ne govorim o onome što je što je više toliko postalo, znate, vi na ulici, na pijaci, u prodavnici, ljudi otvoreno pričaju o tome ko je kupio diplomu, koga znaju iz svog komšiluka koji je na nekoj visokoj funkciji, a kupio je diplomu, itd.Dakle, sistematski mora da se priđe rešavanju ovih problema. Ne morate preterano da žurite, pa da menjate po dva člana zakona. Uradite jedan predlog sistematski. Evo, ja vam predlažem, neka to bude sistem najbliži najbliži onome kako ste se vi obrazovali. Hvala. Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, sa nekim stvarima, naravno, možemo da se složimo, sa nekima da se ne složimo, ali je činjenica da su u Srbiji stvari bitno drugačije nego 2012. godine.Srbija u svakom pogledu danas izgleda potpuno drugačije nego pre osam godina i to je činjenica, kad pogledate od našeg osnovnog, gimnazijskog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, fakulteta, itd, pa je činjenica, tu činjenicu potvrđuje i to da danas u Srbiju dolaze ozbiljne strane kompanije, pa je činjenica i ta su naši ljudi danas mnogo bolje plaćeni nego 2012. godine, kada je plata bila negde oko 300 evra, realno i manje, kada govorimo o onom nivou srednje obrazovanih radnika.Činjenica je i ta da danas u Srbiji imate problem sa tim da nam određeni zanati nestaju zato što nisu bili u prošlosti dobro plaćeni, a danas se traže, upravo imamo tu manjak, kad kažemo kada je radna snaga u pitanju, nekih zanata, recimo varioca, imamo i mnoge druge naravno koji nam hvale. Potrebno je podsticati da se u tom pravcu i obrazuju i da uče.Naravno, to ne znači da je ova vlast protiv visokog obrazovanja mladih ljudi, daleko bilo. Mi želimo da što više bude u Srbiji mladih ljudi koji imaju dobro i kvalitetno obrazovanje, ali dobro i kvalitetno obrazovanje ne znači samo fakultetsko obrazovanje, već znanje koje vam donosi benefit, taj benefit znači da morate da izdržavate svoje porodice. Taj benefit znači da ne morate svoju sreću da tražite preko granica Srbije. Taj benefit znači da imate dovoljno pristojnu platu, da možete da izdržavate svoju porodicu, da možete da školujete svoju decu, da možete da kupite stan, da možete da kupite automobil, da možete da vratite kredit, a ne da štrajkujete, jer ste u kreditu jer nemate dovoljno veliku platu, zato što ste možda, kada ste trebali da birate zanimanje, promašili zanimanje, pa niste ono što je na tržištu plaćeno izabrali, već ste krenuli u nekom drugom pravcu.Mislim dobro radi, da je dualno obrazovanje dobra stvar, jer se često govorilo da našim mladim ljudima fali praksa, da im fali, da kažem, ono stručno praktično znanje, da nije dovoljno ono što teoretski teoretski naučite u školi tokom svog obrazovanja, pa steknete samo dobru ocenu, već da znate i u praksi nešto da uradite, tj. da primenite ono što ste u svojoj školi učili.Tako

ministru.Naravno, Srbija nije zemlja ni jeftine radne snage. Upravo idemo ka tome zbog toga što podstičemo mlade da se obrazuju. Imate firme danas u Srbiji u kojima mladi određenih struka imaju plate 1.000 i 1.500 evra. Imate i zanate gde može da se zaradi od 1.000 evra pa na više.Znači, ne stoji kritika. Ova Vlada i ovo Ministarstvo rade dobro, rade odgovorno. To se i pokazuje i vidi kroz rezultate. Imali smo i taj problem da je veliki broj mladih ljudi u Srbiji bio nezaposlen. Imali smo taj problem kako zaposliti mlade ljude. Danas je taj problem manji. Danas imate prvi put možda u prethodnih 30 ili 35 godina ispod 10% nezaposlenosti u Srbiji. Imate platu platu 500 evra u proseku. Ta plata će, plan je do 2025. godine biti daleko veća nego što je danas, biti možda i 900 evra i siguran sam da će biti.Znači, to je nešto što na održiv način mladim ljudima garantuje da u Srbiji mogu sa dve takve plate sutra da kupe stan, da kupe automobil, da mogu da školuju svoju decu, da mogu da ih upišu u školu stranih jezika, da mogu da se bave sportom, da žive pristojan život u Srbiji.U tom smislu puna podrška i planu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije i vama kao ministru. Hvala.

istine.Koliko se to u Srbiji danas bolje živi, kako reče kolega,mogu da se kupuju stanovi, automobili, da se putuje itd. Pa, to je prosto neverovatno.Ljudi, u Srbiji je blizu milion ljudi na ivici egzistencije i to nešto što, sad niko ko mene sluša neće reći – bravo, tako je, zato što ljudi znaju da tako žive.Pričate o nekim velikim platama, o najnižoj plati od 30.022 dinara, uz najnižu potrošačku korpu od 37.000 dinara. Mi vam tri meseca pričamo o tome, još nam niko nije odgovorio gde taj čovek koji radi za taj minimalac, gde on da namakne još tih sedam hiljada dinara da bi zadovoljio potrebe bar najminimalnije potrošačke korpe.Mi nemamo platne razrede. Kolega možda ne zna, ali evo, da mu kažem, da imate mastere pravnike, ekonomiste, sa redovno završenim fakultetima državnim, sa master ispitima, koji u državnim organima rade za platu od manje manje ili oko 60.000 dinara. I takav mlad čovek, vi mislite, može da kupi stan, može da kupi auto itd. Ne može da uradi ništa. Ništa ne može da uradi sa takvom platom.Plate kod ovih vaših privatnika, stranih investitora, zbog kojih donosite ovaj zakon, kakve su tamo plate? Vi ćete sad da pričate o onom jednom koji je rekao da će biti plate oko hiljadu evra. Ima i takvih, ali većina onih koji dolaze u Srbiju, kod njih rade ljudi za taj minimalac od 30.022 dinara, a vi taj minimalac ne smete da povećate upravo zbog tih vaših stranih investitora, koji zapravo vode u tom smislu našu ekonomsku politiku.

dotičnu koleginicu, ali evo, dobro, da ispravimo.Minimalac u Srbiji, i to opet svi znaju, i stalno se kao mantra ponavlja – sirotinja, teško se živi, beda, ma užas jedan, u Srbiji se sve raspade. Evo, gledali smo prethodnih dana, od čega

Po jedan čovek u svakom automobilu. Svake godine u Beogradu 30.000 novih automobila. Pa, jel to zato što je standard sve niži ili standard raste?Kada govorimo o prosečnoj starosti vozila, mlađi su automobili danas nego što su bili pre 10, 15 ili 20 godina.Minimalac u Srbiji, minimalac je bio jeziv kad smo mi došli na vlast i kad je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tada premijer, preuzeo tu važnu i tešku ulogu da menja stvari u Srbiji, bio 17.000, 18.000 dinara. Danas je minimalac preko 30.000 dinara.Da li je 30.000 dinara dovoljno? Pa sasvim sigurno da nije dovoljno da neko može pristojno da živi, ali može daleko pristojnije nego kada imate 17.000 dinara. Možemo da govorimo o onima koji na posao ne dolaze preko godina, a primaju 117.000 dinara. Da li je to pristojno?Hajde pristojno?Hajde da kažemo i nešto o toj plati. Ljudi, prosečna plata u Srbiji je bila realno 200, 250 do 300 evra 2012. godine. Ljudi su u buticima radili za 18.000 dinara. Za 18.000 dinara su devojke radile u buticima i jedva su preživljavali.Danas je ta prosečna plata u Srbiji preko 500 evra, 510, 520 evra. Plata ne zavisi od toga u privatnom sektoru kako će Vlada da odluči, da li će predsednik države reći tu mora plata da ti bude 1.000 evra.

da se spremaju za život tako što će učiti ona znanja i sticati znanja koja će na tržištu donositi veće plate, bolji život i veći standard. Hvala. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Ova diskusija mi liči na ono sad kao da neko kaže lakše hoda čovek koji ima obe noge nego onaj kojem je jedna amputirana. I taj sa amputiranom uz pomoć štaka hoda, ali naravno lakše hoda onaj koji ima dve noge.Tako i ovo, kaže da li se lakše živi sa 30.000 ili sa 17.000. Naravno sa 30.000, ali je pitanje tu raznih parametara. Znate, apsurdno zvuči, ali mnogi od nas ovde su živeli, radili u vreme najveće inflacije u Srbiji, pa su ljudi, kažu, živeli bolje sa tih pet maraka, nego posle toga sa nekom ozbiljnijom platom.Dakle, nije samo to kriterijum. I za osam godina povećati samo toliko taj minimalac je nedopustivo i naravno da nije tačno 500 evra ta prosečna plata. Mi vam stalno govorimo, kažu stručnjaci ekonomisti, tražite od Siniše Malog da nam da podatke koje mi tražimo, a ne one koji oni statistički izbacuju, pa ćemo mi da kažemo javnosti i detaljno da objasnimo kolika je zaista prosečna plata u Srbiji.Kaže jedan kolega, to je sad najnovija vaša mantra, znamo i od koga je potekla sa jedne konferencije, kaže – kad prođem Beogradom, vidim u najvećem broju automobila vozi se jedan čovek, pa nije vam to baš neko merilo. Znate, Beograd je veliki grad, metropola i ne može biti taj veliki broj automobila, koji se vidi na ulici u Beogradu, ne može biti merilo života, ni u Beogradu, a kamoli van Beograda.Evo, svakako nisam u tom proseku ljudi, kao ni svi vi, koji teško žive od svoje plate, jutros sam došla taksijem ovde taksijem ovde i taksista kaže – išao bi da živi u Mladenovac gde ima kuću super opremljenu, kupljenu, da bi mogao deci da ostavi stan u Zemunu, kaže – ne mogu, zato što mi prvo do moje kuće sokak nije asfaltiran, drugo, zimi po mesec dana najmanje nemam struju, leti po tri meseca nemam vodu. Eto, to vam je život u Srbiji, u Beogradu, u Mladenovcu, u selu pored Mladenovca. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Ne vredi ponavljati i računati na razum uvek, ali ja se nadam da ćemo pokušati iz trećeg puta da ubedimo one koji ne veruju da nam poveruju, iako svojim očima ne žele da veruju.Inflacija u Srbiji od 2012. godine do danas je stabilna. Rast cena predvidiv i nije uopšte toliki koliki bi možda neko hteo da prikaže da jeste, što znači da kad pogledate rast cena, rast minimalca, rast prosečne plate, vidite da se u Srbiji daleko bolje živi nego 2012. godine, a opet kažem u Srbiji se, ljudi, ne živi onako kako se živi u najrazvijenim zemljama Evrope i sveta zato što smo mi deceniju ili deceniju i po samo propadali.Mi smo imali negativni rast, zahvaljujući žutom, propalom preduzeću, od minus 3,5%, danas imamo u poslednjem kvartalu prošle godine 6%. Da li je to dovoljno? Pa, kad propadate 10, 20 godina nije dovoljno, ali je sasvim sigurno mnogo bolje.Kad govorimo o još jednom od parametara koji govori o standardu života, to je kurs. Kurs evra, kurs dinara u Srbiji, takođe, nije se menjao suštinski prethodnih, rekao bih, osam godina. Kakav je bio 2012. godine, takav je sličan i danas.Znači, to su sve činjenice ekonomske koje govore o tome kakva su kretanja u Srbiji i koja govori i o kretanju, naravno, vidimo, prosečne plate i ne može niko da mi objasni da se isto živi pri kursu od 117 dinara tada i danas u jednocifrenoj inflaciji a tada bila dvocifrena, prilikom povećanja radnih mesta za preko negde oko 250.000 u proteklih osam godina, kad govorimo da se otvorilo novih 200 fabrika i da mi neko kaže da se danas živi isto kao i tada.Živi se daleko bolje i u Srbiji će do 2025. godine, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću,

Neću ovo tretirati kao uvredu, jer o mom i njegovom razumu možda može kolega Rančić nešto da kaže, ali zaista to nije argument za ovu raspravu.Argument da se kurs nije menjao, takođe, za nekoga ko je stvarno završio ekonomski fakultet, nije dobar argument i nije dobro da se kurs apsolutno ne menja toliko dugo. Da, da, kolega Arsiću, nemojte da se nervirate i nemojte tako da reagujete, jer je to tačno.Mi smo razgovarali, kada se pripremamo za ove rasprave, onda tražimo mišljenje ozbiljnih ekonomista koji, za razliku od kolege Filipovića, tačno znaju koji su fakultet završili i gde su fakultet završili. To je početak ove rasprave i naše želje da se u Srbiji, kada je u pitanju obrazovanje, vratimo na jedan ozbiljan nivo obrazovanja, da svako ko ima diplomu može slobodno i bez stida da kaže – ja sam završio taj i taj fakultet, tada i tada. Kolega Filipović, to još nikada nije rekao. Pričala sam ovde. ko god ga na „Tviteru“ pita – koji si ti, Srbo, fakultet završio, blokira čoveka, jer nema odgovor na pitanje. Zato nije dobro da on govori o nekim ekonomskim parametrima, jer moguće da tu negde gde je dobio diplomu toga nije bilo. Bojim se da će slično biti i sada sa kolegom koji mi se javlja za repliku.Ne možete narod da ubedite. Recimo, mi fini, dobri, sve vam verujemo, hajde izađite vi, vas nema u narodu. Izađite, pa Izađite, pa pričajte sa ljudima. Ljudi kad čuju – prosečna plata 500 evra, ljudi čupaju kosu, kažu – ko to ima 500 evra? Nemojte po javnim preduzećima, po agencijama, po Jorgovanki itd. da merite prosečnu zaradu. Hajde jednom uradite ono što obećavate od kada ste postali, od kada su vas demokrate napravile počeli ste da pričate o platnim razredima. Uradite to jednom, pa da onda

Izvolite.)Poštovane kolege, prvo, kada govorite o kursu dinara pokazuje samo jedno, ako je predvidiv i stabilan, a ne fiksiran, a to je da država ne štampa novac, da se na zadužuje kroz primarnu emisiju i da je država izvršila nadzor nad finansijskim sektorom u Republici Srbiji.Druga stvar, stalno vezujemo prosečnu potrošačku korpu za prosečno domaćinstvo sa minimalnom zaradom. Nađite mi prosečnu porodicu u Republici Srbiji u kojoj samo jedan radi za minimalnu zaradu. Vidite mi sada kako to izgleda kada se menjaju teze. Hoćemo li da se bavimo pojedinačnim slučajevima kada donosimo zakone ili će zakoni da budu nešto što reguliše celu situaciju u težini jednog opšteg akta?Druga stvar, kada napadamo teoriju ili tezu da li je prosečna zarada 500 evra, 510, postavljam samo jedno drugo pitanje veće penzije kada se smanjuju dotacije iz budžeta Republike Srbije u penzioni fond? Te penzije koje se povećavaju pune se od većih zarada.Druga stvar, svaki zaposleni na osnovu svoje zarade uplaćuje i doprinose za zdravstveno osiguranje. Kako to da se poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srbiji? Prave se klinički centri, kupuje se nova oprema i sada neko hoće da kaže da su to izmišljeni parametri i da se to ne vidi i da to ne postoji, pa ne bojimo se mi da izađemo pred građane, pa to ćemo samo za par meseci.Za par meseci građani Republike Srbije oceniće rad SNS i Aleksandra Vučića. Za samo par meseci. Mi se ne plašimo, a oni koji se plaše iznose ovakve netačne podatke i pokušavaju jedan mali broj naivnih da prevare kako bi oni bolje vodili Republiku Srbiju.

- za nekoliko meseci narod će oceniti rad Aleksandra Vučića. Ja sam malopre pitala - ko od vas narodnih poslanika iz vlasti može da stane pred narod i da kaže – ja sam uradio to i to, prepoznajte me, ja sam onaj što čitam, ja sam onaj što nikada nisam nešto iz svoje glave rekao, nego pročitao ono što mi napisali itd? Imate li vi među vama još nekoga osim Vučića ko će izaći pred narod i objasniti čime ste vi to doprineli da narod, kako kažete, neuporedivo bolji živi? Za nijansu se bolje živi i to nikada nismo sporili, ali da se drastično bolje živi.Kaže kolega Arsić da mu kažemo samo jednu porodicu, tako je rekao, u kojoj samo jedan član radi za minimalnu zaradu. Hoćete li da nabrajam porodice gde ni jedan ne radi? Kako vi rešavate socijalne probleme? Kako je moguće da se u ovoj državi blagostanja desilo ovo što smo nedavno videli u medijima da samohrana majka iz Čačka sa troje dece nema prebijenog dinara, da se snalaze, da preživljavaju bukvalno da ne umru od gladi? I komšiluk je to prijavio, dao u medije. Odmah se tamo našao ministar Đorđević. Odmah ste nosili poklone. Verovatno ćete da date i neki posao i neku platu itd. Ne rešavaju se tako problemi. Vi sistemski ne rešavate probleme.Pustite kliničke centre i pustite koridore i pustite te velike investicije o kojima mi, gospodine Arsiću, smeškate se, nikada nismo rekli ništa loše. Jel smo govorili o kriminalu u okviru realizacije tih nekih velikih projekata? Kada ste to od srpskih radikala čuli da to nije dobro. Mi vam kažemo dobro, infrastruktura je prilično završena, hajmo sada da se vratimo da počnemo da rešavamo socijalnu kartu naroda, da podižemo standard i da više date taj minimalac u visini najniže potrošačke korpe. Pustite to.Nemojte da vam nabrajam, neću da vređam ljude, da im sada nabrajam imena svih onih koji nigde niko ne radi i gde radi samo jedno za

Nemojte da izvrćete moje reči i da mi stavljate u usta ono što nisam rekao. Rekao sam sledeće – nađite mi prosečnu porodicu u Republici Srbiji gde samo jedan radi za minimalac i da je to jedini prihod koji ta porodica ima. Slažem se da ima pojedinačnih slučajeva. Možda ih ima više nego što bi trebalo, ali se i taj problem rešava.Druga stvar, kada pričate o infrastrukturi itd. ne možete vi ni jednog investitora ni domaćeg, ni čoveka koji je rođen u tom mestu, neće da investira ako nema saobraćajnu infrastrukturu, neće, ne može. Nije konkurentan na tržištu.Kada tržištu.Kada pričate o tim stranim zlim investitorima, moram da vam kažem da svuda gde god su se pojavili da je prosek zarada u toj opštini drastično skočio i nisu samo oni koji su otvarali nova radna mesta, nego se i kroz povećanje potrošnje, usluga i svega onoga drugoga što nije vezano za njihovu osnovnu delatnost povećavao i broj zaposlenih i zarade u tom kraju ili regionu.Isto regionu.Isto tako jako dobro znate da je 2012. godine Srbija bila razorena, maltene više nego što je bila razorena za vreme Drugog Svetskog rata, pa očekujete čudotvorno nešto da se preko noći reše svi problemi svih građana. To je nemoguće.Ovaj zakon koji danas donosimo, a donosimo baš zato da naša deca budu konkurentnija na tržištu rada nađu bolji posao i primaju veće plate. To su procesi, a ko to ne može da shvati živeće u prošlosti, jer će da se bavi samo prošlošću.Ovde prošlošću.Ovde je reč o tome da Srbija poboljša svoj ambijent, da narod bolje živi, ne onako kako bi smo želeli, ali neuporedivo bolje nego što je to bilo pre sedam ili osam godina, neuporedivo bolje pre nego što su bile započete mere fiskalne konsolidacije, neuporedivo bolje nego za vreme vlasti Borisa Tadića, Dragana Đilasa,

Kaže kolega da ja ne razumem. Ja ovako glupa razumem kad mi ljudi kažu da teško žive, razumem kad mi ljudi kažu da su zgroženi kada čuju u vestima da je prosečna plata 500 evra jer oni 500 evra ne vide za nekoliko meseci.Opet kolega počinje da skreće temu na to da neće ni jedan investitor doći ako nema saobraćajne infrastrukture, kao da smo mi nekada rekli „a“ protiv saobraćajne infrastrukture.

uradili ste dobro, ali ste loše uradili što ste nastavili kontinuitet sa tom DS. Kada su vas stvarali tada ste obećavali da će biti sve mnogo drugačije, pa u onim ključnim stvarima i unutrašnjoj i u spoljašnjoj politici vi ste bukvalni nastavljač te pogubne

da vi možete tako brzo da promenite. Prvo, biti vlast osam godina to nije brzo. To je toliko vremena da je sve moglo tumbe da se promeni da ste hteli, ali niste hteli. Znate li šta mi očekujemo? Mi očekujemo ono što je 2012. godine Aleksandar Vučić u kampanji rekao – kada mi dođemo na vlast ako za šest meseci svako u Srbiji ne oseti da živi bolje, mi ćemo se svi povući iz vlasti. Tih šest meseci Srbija čeka osam godina. Eto to očekujemo, da ne kažemo sva druga lažna obećanja od kancelarije za brze odgovore, od fabrike čipova, od „Mercedesa“

Jako zanimljiva diskusija. Neću ja o tome da pričam. Valjda građani znaju kakva je država bila 2012. godine, a kakva je danas. Znaju i za poplave 2014. godine. Znaju kako smo rešili, znaju da ni jedno domaćinstvo nije provelo tu zimu u šatorima ili barakama, nego su bili devedeset i nešto posto vraćeni u svoje objekte, a jedan mali procenat je bio u privrednom smeštaju do proleća i svi ti problemi su rešeni, a sve je to morala da plati Republika Srbija, niko drugi.Izgubili smo zbog tih poplava jedno dragoceno vreme, ali i pored toga imamo rezultate sa kojima smemo da izađemo pred građane. Raščistićemo to za samo nekoliko meseci, sve dileme koje imamo, a to je da oni građani koji smatraju da žive bolje

Tu se daje ocena i nama i vama i svima koji učestvuju u političkom životu Republike Srbije.Ovi koji su kukavice, oni ne smeju da izađu na izbore. Probaće pod raznim grupama građana, studentskim pokretima, itd. Zato što znaju koliko ih narod voli i kakvo mišljenje ima dok su vršili vlast i kako su radili za tajkune, kao što je Dragan Đilas, kao što je Miroslav Mišković, kao što je Šolak i kompanija.Isto

Hvala, kolega Arsiću.Vjerica Radeta, izvolite. **Vjerica Radeta** Pošto ste sve te kriminalce iz bivše vlasti strpali u zatvor, ili niste možda, ja imam samo jedan konkretan predlog.Kolega Arsiću, hajde sutra, danas, za pet dana, kad god hoćete, vi i ja da prošetamo kroz Požarevac i da vidimo, da nam se obraćaju građani, kako god hoće, da ih sve obiđemo, pa da vidimo reakcije. Hvala.

Mislim da upravo ova vlast, ovo ministarstvo, radi na tome. Kao dokaz jeste član 7, kojim menjamo član 36a. i stvaramo uslove da oni koji završe trogodišnju srednju stručnu školu mogu da završe i fakultet. To je velika stvar. Do sada je to bilo blokirano.Ja

najbolji su kadrovi oni koji posle srednje stručne škole, a to su elitni, završe fakultete. na tome treba raditi.Znači, ove izmene su doprinos da broj ljudi koji imaju fakultetsko obrazovanje, da njih u budućem vremenu bude što više. Hvala. Hvala dr Jokiću.Sada reč ima prof. dr Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u pravu ste gospodine ministre kad kažete da je vaspitno-obrazovni proces kontinuirani i planski. To svi znaju koji su slušali pedagogiju, osnove, istoriju pedagogije i pedagoških ideja.Ono što je vrlo bitno, ja se izvinjavam, daću nekoliko podatka.Još daleke 1882. godine, kad je uvedeno obavezno osnovno obrazovanje, Stojan Novaković kad ga je uveo, nije odmah doneo nastavni plan i program. Dakle, ovo radi istine i onih koji prate vaspitno-obrazovni proces. Zakon je donesen o obaveznoj osnovnoj školi 1882. ali nastavni plan i program je donesen tek 1884. godine i on se menjao, 89, 91.Dakle, nastavni planovi i programi se stalno menjaju i reforma je stalni proces. Zašto?Vi koji ste slušali didaktiku, vrlo dobro znate da princip aktualizacije nastavnog procesa u pogledu nastavnih planova i programa je princip broj jedan. Šta to znači sada? Znači upravo digitalizacija, jeste ta koju ubacujemo u sve nastavne planove i programe.Pitaćete

iz društvenih nauka da može da naruči literaturu na kompjuteru, na primer. Da ne pričam o drugim stvarima.E, sad, da vidite, što se tiče plata. Ministar to vrlo dobro zna, jer ima prilično dobro iskustvo u vaspitno-obrazovnim ustanovama.Gospodo narodni poslanici, još daleke 1974. godine, to je prvo moje radno zaposlenje, borili smo se tada da u prosveti imamo platu takvu kakav je bio u to vreme proces Republike. Onda smo se borili 1984. godine u prosveti da tada imamo prosek republički. Godine 2000. neću da govorim. Ali, gospodo, danas imamo taj prosek. I to je, ministre, uspeh u tom delu.Da li može bolje? Može i biće.Što se tiče materijalne osnove rada, a vi znate koji radite u školi i na fakultetima šta to znači, a znači poboljšanje uslova u kojima vaspitno-obrazovne ustanove rade, a to znači škole i fakulteti.Ja pitam prosvetne radnike - da li je tačno da je zadnjih sedam godina u tom delu više sagrađeno dograđeno ili opravljeno vaspitno-obrazovnih ustanova nego pre 20 godina? Izađite, gospodo, sa podacima pa recite da li je u prosveti, u zdravstvu, itd.Zakon treba stalno, ovo što ste rekli, da se menja, pod udarom novih spoznaja, jer bi ostali u srednjem veku. I tačno dajemo šanse jednako svima. Najbolji će biti stručnjak onaj koji završi dualno obrazovanje. Zašto? Jer ima šansu da bude genijalni stručnjak sa završenim fakultetom, da zna teoriju i

Skroz ga je uništio. Sve bivše tekovine od hiljadu godina bacio je pod noge i uveo haos u vaspitno-obrazovni sistem.Trebalo ga je zaokružiti i mi ga, ministre, danas imamo. Zahvaljujući vama smo ga zaokružili. Nismo znali koliki je broj prosvetnih radnika u osnovnoj i srednjoj školi. Danas to sve znamo. Materijalnu osnovu. Pa i plate idu.Ali, bogami, vodimo računa i o nadarenima. I treba da vodimo. Ali, vodimo računa i o onim sa dopunskom nastavom.Dakle, u celini, i sad ovo što ste vi rekli, pitanje je koliko hoće neko sa dobrim namerama da vam to prizna. Radite sada pravu stvar - na kvalitetu, jer nam je kvalitet pao, zahvaljujući 2000. godini i haosu, jer su hteli odmah sve što je hiljadu godina postojalo, još iz srednjeg veka, učenje kroz manastire. Sve je bačeno kroz noge. Došao odjednom, ništa, haos. Sistem je uspostavljen, šansa data svima jednaka i mislim da idemo u pravom smeru.Drago mi je da ste vi jedan od ljudi koji je tada, te 2000. godine, mi to vrlo dobro znamo, išao da sam realizuje neke stvari. Ono što mnogi danas ne mogu da pojme,

imala jedan srednjoškolski centar koji je bio najveći u bivšoj Jugoslaviji. Još tada smo imali jedan od modela, ovo steodlično rekli, gde smo imali tvornicu u školi, pa smo proizvodili auspuhe za automobile i prodavali ovde u Beogradu, ali to je jedan model. Vi ste lepo objasnili, dualno obrazovanje je jedan od modela i to je suština.Dakle, reforma se preko noći ne sprovodi. Pokušao je pokojni Gašo Knežević i uništio vaspitno-obrazovni proces. To je kontinuirani proces. Nastavni planovi i programi se stalno dorađuju. Kakav je položaj vaspitno-obrazovnih radnika unutra. Jako težak. Odmah da kažem, to je rudarski posao, ako ga vole, a većina voli, većina prosvetnih radnika voli.Da li su oni krivi nečemu? Pojedinci da, 90% je časnih i čestitih prosvetnih radnika, ali društvo treba da stvori uslove, ovo što sad radi, smo izgubili uslove, išli smo u haos, dakle, u tom delu.Zalažem se za ovaj kvalitet, što ste rekli u uvodnom delu, to je prava stvar, jer smo sistem zaokružili i ne možemo nastavne planove i programe, kao 2000. godine, preko noći. Pa, ljudi, smeju nam se pedagozi koji su učili istoriju školstva i pedagoških ideja. Svi nastavnici to znaju, da to ne ide preko noći. Treba i njih obučiti i nas za neke stvari. Nastavnik sam se usavršava dva časa dnevno, ne samo on, pazite, nego i čuvar. Svaki čuvar mora dva sata na svom radnom mestu da se usavršava, mora kompjuterom da radi da zna, mora savremene stvari. Da se ubacuje bez toga, pa ajte, molim vas.Mi smo izbacili vaspitanje, vratili ste ga sad i sad ga dorađujemo. Polako, lagano, to je proces, jer moramo vaspitati roditelje. Nek se roditelji ne ljute, jedan deo devedesete godine bili su naši đaci. Da li je tačno?

Izbačeno je vaspitanje. Moramo i sa njima mnogo da radimo, da ih obučavamo, roditelje. To je stvar direktora škola, razrednih starešina i to nije lako. Zato se zalažemo za kvalitet u vaspitanju, ono što ste rekli, u obrazovanju, ne mogu svi biti direktori škole. Izvinite, ne mogu ni pedagozi.Ja polažem, kao, evo, iskusni pedagoški radnik, mnogo na pedagozima, ne na psiholozima. Jedan psiholog po meni treba na 1.000 đaka.

jer psiholozi se specijalnim slučajevima bave, a pedagozi se bave pravim stvarima kod učenika.Dakle, vaspitno–obrazovni proces je pedagoški proces. Mi moramo, sad ovo što radite, ministre, pedagogizirati školu, roditeljski dom i društvo u celini i uvesti ono što se naš predsednik zalaže, izvinite, ali citiraću njega – pedagogiju mira. Pedagogija mira na Balkanu treba i mora ući u vaspitno – obrazovni sistem. E, to je suština i to smo imali.Dalje, nastavne sadržaje, juče smo govorili oko odnosa prema državi, prema nacionalnoj kulturi. Dabome da se to radi pomalo i hvala vam, gospodine ministre, što ste jedinicu jednu osnovali za formiranje ovih nastavnih predmeta, ali to smo isterali iz škole 15, 20 godina, a sad vraćamo polako, kontinuirano. Ja znam da se Marš na Drinu ne sluša više u četvrtom razredu, nije se slušao od osnovne škole i baš su našli tu da izbace slušanje muzike, ali vraćamo pomalo. Ne ide to preko noći, tu su i otpori, znate. Ima onih snaga koje rade i uče. Neko je to dobro rekao – koje rade na suprotnom pravcu. Ali, naše je da ukazujemo, kao što ukazujete, i pomalo, kontinuirano da radimo. Ne možemo sve nastavne planove i programe od prvog do osmog razreda za jednu noć, za jednu godinu, za dve.Ej, ljudi, to znaju nastavnici koji rade u osnovnoj školi, profesori. Pogotovo visoko obrazovanje. Ali, većina nastavnika hoće to i ona radi, ovo ste dobro ministre juče rekli, akademska zajednica prihvatila je i učestvuje, što jedan deo ne. Pa, neće sigurno Trebješanin prihvatiti, jer se obogatio za vreme dok je radio nastavne planove. Nemojte me za jezik povlačiti još jedan deo da imenujem ovde. E, to je prošlo vreme. Ima onih koji vole svoj posao, koji će, čak, i bez para da rade.Nije

Mi smo dali prava, ali smo negde i obaveze. Nemamo pravo pre nego što izvršimo svoju obavezu i mi kao narodni poslanici. E, to je suština i u vaspitno – obrazovnom procesu i u preduzetništvu gde radimo. Najpre uradimo svoj posao i onda dobijamo prava iz rada, a ne obrnuto. Moje pravo, kaže. Čekaj, a obaveze? To je suština. A, ovu zamenu teza, vi znate ko nam je ubacio i pomalo to teramo iz vaspitno – obrazovnog sistema.Dakle, da završim, što se tiče plata, one nisu Bog zna kakve, ali su dobre. Kad kažem dobre, jer su dostigle prosek Republike. Od 1972. godine, od kad sam ja počeo sa 20 i još malo godina da idem u vaspitni proces, mogu vam po godinama tačno reći da smo imali nekad Desetu sednicu Saveza komunista u Republici u kojoj sam živeo, tražim da se izjednačimo sa privredom. Danas smo to postigli. Polako, možda će i više da bude. Hvala Bogu da hoće.Izvinite što sam ove stručne stvari izneo, ali oni su zaista. Dakle, Stojan Novaković nije preko noći uveo nastavni plan i program, nego je trebalo 10 godina i tačno je, ministre, ovo što sad uvodimo, programe, za budućnost to radimo. Ne vaspitavamo valjda za danas, nego za budućnost. To je osnovna definicija u vaspitanju i obrazovanju.Izvinite, malo je struka u pitanju, kažemo da smo na pravom putu. Da li ima problema? Ima. Da li ima grešaka? Hvala Bogu da ih ima, i kod mene i kod svih drugih, ali najviše greše oni koji ništa ne rade, koji samo kritikuju, kao što je DOS bio koji je stalno kritikovao, uništio sistem 2000. godine i, daj, preko noći.Čekajte, znate li koliku mi imamo istoriju školstva i pedagoških ideja unazad? Mi smo tada trebali sve one pozitivne stvari, izvinjavam se, još jednu rečenicu, da uzmemo i savremene nadopunimo.Ponovo ću, ministre, pošto vi vrlo dobro znate opšti cilj vaspitanja, mi smo ga imali, ja ću ga tačno definisati, još ga nismo transformisali. Svestrano, razvijenu ličnost sa bogatim umnim, znači, intelektualnim, moralnim, moralna vaspitanja, pet onih vaspitanja estetskih, radno–tehničkih, itd. Ušli smo u kapitalizam, ostao nam socijalistički cilj.Gospodo, možemo reći – svestrano razvijena ličnost, ali nije više sa intelektualnim samo, nego radno–tehnički. Kapitalizam traži radnu snagu, ali traži i intelektualne sposobnosti. Mi smo sistem promenili jedan, iz socijalizma ušli u kapitalizam. Ovo je sad duga rasprava, mi na našim naučnim skupovima, to ministar zna, idemo u detalje.Izvinjavam se, ali ovo radi prosvetnih radnika. Njima se dostojanstvo pomalo vraća, ne može preko noći. Evo, meni je supruga dugogodišnja učiteljica. Bilo joj je zabranjeno da spominje vaspitanje u školi u sred Beograda, reč vaspitanje, šikaniranje od strane direktora. Danas je to normalno da se razgovara u svakoj školi o vaspitanju, po malo, ali ide po malo. Moramo i te mlade ljude naučiti kako će oni raditi.Metodika, pa znate koliko imate metodika, koliko nastavnih predmeta. Svaka specifična za sebe. O ocenjivanju, ono što smo juče govorili u kulturi i o profesorima, ima nauka zove se – dokimologija. To treba svaki nastavnik da zna na univerzitetu. Neka se ne ljute kolege, vrlo malo je to učilo na fakultetu, pogotovo u nekim drugim strukama, možda u pedagoškim da.Dakle, ide se tamo, ali više se za godinu dana u vaspitno-obrazovnom sistemu može uništiti, nego popraviti za 70 godina. To će vam svaki pedagog reći koji je radio u školi i koji zna istoriju školstva i pedagoških ideja.Mi smo 2000. godine uništili, e to je to, uništili tada. Vi znate ko je tada uništio, ali pomalo vraćamo na svoje mesto. Hvala, izvinite na intervenciji.

ne možemo reći da nam je potrebno jedno ili drugo obrazovanje. Ozbiljna država radi planski i vodi računa i o tom srednjem stručnom obrazovanju, srednjem tehničkom, o visokom i najvišem fakultetskom. I, nema mogućnosti da pričamo da nam jedno treba, a drugo ćemo da zapostavimo.Mene raduje da se ministar saglasio sa mnogim stvarima koje je rekla koleginica Radeta, jer u čemu je važnost ovog trenutka? Da ispravimo ono što se dešavalo, ne moramo nikog da spominjemo da je krivac za to, jer smo svi redom krivci, to je period unazad 30, možda i više godine, gde mi nismo dobro planirali, nismo vodili računa o tome šta će nam se desiti.Čak je Marks u svojim radovima rekao da će kraj 20. veka i 21. vek biti vek usluga i da će tada biti velika potreba za ljudima koji rade u toj oblasti. Mi smo bili upozoreni u neku ruku na to, ali nismo vodili računa da obezbedimo dovoljno stručnih kadrova koji će prihvatiti ono što je donelo ovo vreme.Ne možemo da kukamo zbog toga, nego moramo to da ispravljamo i potrebni su nam i tesari, i zidari, i moleri, ne znam ni ja koje sve struke, isto kao što su nam potrebni i visoko kvalitetni kadrovi fakultetski obrazovani.Normalno, naša je obaveza, obaveza ministra, ministarstva, Vlade i nas koji smo u poziciji da to radimo u interesu Srbije. Gospod Bog je čoveku dao mogućnost da uči i da prenosi svoje znanje na nove naraštaje. Postoji jedna molitva, molitva za učenje u kojoj se kaže da sve ono što radimo radimo Gospodu na slavu, Tvorcu ili Gospodu na slavu, roditeljima na radost, a Crkvi i otadžbini na korist. Zar se nismo i mi kolege i koleginice ovde zakleli i rekli u toj svojoj zakletvi da sve ono što budemo radili, radićemo u interesu građana Srbije i Republike Srbije. Tako se ponašamo i tako moramo da se ponašamo

Pomenuo je kolega Stojmirović da se u dobrom delu složio sa onim što sam ja rekla i što je potvrdio ministar, to jeste dobar način komunikacije između narodnih poslanika, vlasti i opozicije. Kolega je jedan od retkih, nije ovo prvi put, koji je spreman da kaže da je dobro nešto što predloži neka stranka iz opozicije, u ovom slučaju SRS.Zaista ne treba

Naravno, sada će neko da kaže o tome će reći građani itd. ništa to nije sporno, ali mi određene stavove zastupamo 30 godina. Mi u našem političkom programu imamo ceo jedan odeljak koji se odnosi na obrazovanje i vaspitanje. Mmi tvrdimo da je sunovrat obrazovanja i vaspitanja koje reče kolega Atlagić da se nekad nije smelo pominjati da se sad pominje, možda se samo pominje, to više ne postoji u našem obrazovanju. Mi imamo suštinski problem još u osnovnom obrazovanju.Vi, ministre, govorićemo i kasnije o tome, sigurno imate informacije o tome da deca danas završavaju osmogodišnju školu, osnovnu školu i da na kraju završenog osmog razreda, ne znaju da čitaju već sriču. Naravno, ne govorim o svakom detetu, ali je tragedija da takva deca postoje. Zašto? Zato što nam ne valja sistem, zato što nastavnik ne sme da ocenjuje, zato što nastavnik ne sme da da upozori učenika, zato što nastavniku dolazi roditelj, dolazi direktor koji se udvara ministarstvu pa ne sme da se talasa u školi, dolazi roditelj koji je spreman da bije nastavnika, učenici koji su spremni da biju nastavnika. Svi mi te probleme znamo, ali na vama je da ih rešite. Vi nemate pravo da se žalite da problemi postoje. Vi ste ti koji probleme morate da rešavate. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Radeta.Reč ima ministar Mladen Šarčević.Izvolite, gospodine ministre, imate reč. se na profesora Atlagića i onu diskusiju koju ste započeli profesore.Jako je važno zbog javnosti, da se zna da nije nastavni plan i program donet jednom svetinja, jer se znanje u svetu umnožava i dan traje isto i da je to globalna priča i sve se nacije trude da nađu kvalitetnije rešenje. To su tri osnovna pitanja, ne samo šta se uči, nego i na koji način se prenosi znanje i ko je za šta zadužen. Tu s kod nas bili pobrkani lončići i to ne od juče, možemo da se vraćamo nazad koliko hoćete. Ne apostrofiram ni jednu Vladu, ni jednog ministra pre toga, ali da ne može da ostane kako je bilo je činjenica.U novoj strategiji mora da znate da će planovi i programi osvežavati, neće trpeti drastične promene, ako se oni redovno osvežavaju i to najkasnije na pet godine, neki i brže, onda nećete imati nikad drastične izmene u sistemu koji sad moraju da nastupe. Kod nas je najveća izmena ne sami programi, nego i način kako se to znanje prenosi. cela priča o PISA je samo na tome. Nije da su naša deca glupa i ne znaju, mi govorimo o jednoj manjini koja je tamo pokazala loš rezultat i stalno ističemo manjine.Podsetiću da možete gledati po bilbordima raznih gradova Srbije uspešne đake Srbije. Ja hoću da trošim vreme i kao direktor škole i kao profesor, a sada kao ministar, više vremena na to, jer vazda nastavnika veća odu dok se ispričate o tri problema umesto da se oni rešavaju, a nigde ne vidite nadarenu i bolju decu. Tako da će se sistem okrenuti, naravno, jednima, drugima, i srazmerno davati pažnju.U onom delu smo već govorili koliko je samo ulepšavanje stvarnosti i sam odnos porodice prema školi, i đaka prema učenju, i samosvest o potrebama da uče dobro, a ne da se muči i da je to proces mučenja, nešto što mora da se menja i to dugo traje. Kad se nešto zapusti mora dugo da traje. Proces reformi, nisam ja izmislio, pogledajte svu svetsku praksu, od skandinavskih zemalja, uzmite Poljsku, ne moramo stalno iste primere, Poljska zadnjih 17 godina toliko napreduje, a 17 godina. Ja nemam 17 godina iza sebe i neću da govorim o prethodnicima. To je proces, najmanje dve godine traju pripreme.Uzeću primer i Hrvatske. Hrvatska je do 2016. godine bila lider u reformama obrazovanja. Ko šta god mislio, voleo ili ne voleo, ali istina je. Imaju deset godina maturu, to sad već crpe suvu drenovinu od ranije. vlade posle toga to ne begenišu. Usvojena strategija, niko ne primenjuje. To je problem. Nije problem doneti ovde ni propise, napraviti da priča bude postavljena na dobrim temeljima, nešto je neko rekao, jedna ministar, pa to je uporedivo. Uporedivo je. Znači, ja ne poredim samo za evropskim zemljama, poredim i sa Kinom, sa Rusijom, Belorusijom. Da znate kako Belorusija ima dobro obrazovanje, ko god bi reč rekao, neka ode da vidi kako imaju dobru nauku ljudi i sa nizom zemalja mi nemamo problem, sarađujemo sa svima. Evo, imaćemo 28. januara sa japanskom vladom, 13 zemlja u svetu, sporazum o nauci, bilateralan. Zamislite zašto smo tek 13. Pa, zbog CERN-a, zbog Fonda za nauku, zbog rezultata koji smo postigli u međuvremenu. Hajde da pričamo o tim boljim, vratićemo se na ove lošije, normalno.Ono što je isto važno, profesore, a to je da smo mi volonterski pokupili sve ono što voli državu. Svi timove za strategiju, svi timovi za zakone, za razne reforme, niko belog dinara nije dobio. Nije to bila praksa. Praksa je bila da se podele pare, da se naprave timovi, isti ljudi

i mi sve to radimo. Naravno, tempom koji je dosta brži nego što je to očekivano u odnosu na okolnosti u kojima živimo, jer Srbija izdvaja dosta para. Zaista mogu da kažem, znajući celu problematiku da je to zaista pohvalno i bolje.Da li bi ja hteo da bude više, brže? Naravno, da bih hteo i mislim da bismo mi to uspeli da savladamo i zato sam i pozdravio priču koja je govorila o tome da ovo treba da postane strateška priča države. One države koje su to iskreno uradile, sada su najnaprednije i to naravno zasnovano na znanju. Oni imaju visok procenat, a cilj je recimo, skandinavskih zemalja do 2030. godine da mlado stanovništvo ima 50% ljudi visokoškolsko obrazovanih, kvalitetno, uvek da kažemo kvalitetno i to je ono što stoji. Znači, hvala ljudima iz akademske zajednice, sa raznih instituta i raznih mesta.Ono što je jako važno da znate, ako ovaj tim nastavi da rukovodi ovu priču u narednom periodu menjaće se ponovo stvari, jer ovo što je već do sada doneto vrlo brzo će da zastari, a ne možete doneti mnogo radikalnih metoda zato što nije naviklo, ni škole, ni tržište, ni roditelji, ni direktori. Znači, sad kada smo uveli polako licence za njih, za sekretare i ostalo, onda možete ići korak dalje. Mi imamo silnih nekih sitnih tela, nekad je bio PP zavod, sad je to usitnjeno, ovi rade ovo, nemate vi to, ne možete pokupiti. Ozbiljne zemlje to umrežavaju i digitalne potrebe i uopšte sve ono što su svi ti instituti raštrkani. Drugo pitanje, šta se u njima našlo, koji su to ljudi koji su tu birani kao eksperti. Mi moramo da radimo ad hok tela koja će iz sistema izvlačiti najkvalitetnije psihologe, pedagoge, profesore po strukama. Sad smo došli do te faze. Menjamo ambijent u celodnevnom modelu načina i rada.Tako rada.Tako da je to nešto što je apsolutno istina i mogu vam reći ono što smo pričali prekjuče, oko onih čuvenih pomoći, da nam neko drugi obuči nastavnike da rade istoriju kako bi rekli da je Srebrenica ili Hag ono što je nama najveće dobro, ministarka Kuburović i ja smo to odbili

U jednom delu je ministar govorio i o onome što smo mi govorili i danas i pre toga.Opet ću ponoviti, ministar Šarčević, dosta dobro i realno iznosi činjenice, ali nekako mora drugačije da se radi. Mi smo ti, koji smo uporno ponavljali da se, recimo nadarenoj deci, deci koja dobijaju nagrade u Evropi i svetu, da se malo pažnje posvećuje, pre svega medijski. Tu morate, takođe i vi da doprinesete i da držite konferenciju svaki put kada vam dođe neko dete sa nekom medaljom. Mora to da postane nešto što će narod da sluša.Kažete, mi govorimo o manjini, kada govorimo o toj deci koja završavaju osnovnu školu, a ne znaju da čitaju. To, ni u promilima ne sme da se pojavljuje, kakva manjina, to ne sme da se pojavljuje, a to nije problem sa onim što vi pokušavate da nam kažete, kao zastareva nešto u sistemu obrazovanja. Zastareva tehnologija, obnavlja se tehnologija.Naravno, mnogo toga se radi drugačije, nego što se radilo. Neko ko sada završava srednju školu, nije imao predstavu o tome da će završavati srednju školu koristeći kompjuter, ove pametne telefone itd. Zato što to tada nije bilo i u redu je da mi da mi pratimo maksimalno taj tehničko-tehnološki razvoj u svetu.Ali, postoji nešto što je konstanta, obrazovanje, odnosno vaspitanje, odnosno, odnos dece prema školi, odnos države prema nastavnicima, odnos nastavnika prema svom poslu. To su konstante, tu nema tog tehnološkog napretka, koji će da kaže, u redu je da da nastavnik ne sme da da jedinicu, u redu je da učenik sme da se zaleti da udari nastavnika, u redu je da roditelj sme da kaže, mom detetu ne sme dati jedinicu, i ne samo mom detetu, nego još i njegovom drugu.To su neke neke stvari kojima, istina je, ti problemi jesu nastali od 2000. godine, ali mi insistiramo da se to vrati u normalu, a onda ćemo da radimo i ovaj drugi deo o kojem vi govorite. **Vladimir Radeta.Prelazimo na drugi amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite, gospodine Saviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 3. ovoga zakona, tako što sam tražio brisanje ovoga člana.Naime, ovaj član predviđa da agencija treba da određuje timove, vrši eksterno vrednovanje, kod obrazovanja odraslih, odnosno kod takozvanih javno priznatih organizacija za aktivno obrazovanje odraslih.Ja lično smatram, a i poslanička grupa SRS, da ovaj posao ne treba da se poveri agencijama, nego da ovaj posao treba da bude direktno na najdirektniji način vezan za Ministarstvo prosvete. Naime, kako je moguće da određene agencije vrše vrednovanje, vrše akreditaciju, da vrše sve ono što je najbitnije za jednu obrazovnu instituciju, a znamo kakvo nam je stanje i u visokom obrazovanju i srednjem obrazovanju, da smo u ovoj oblasti, znači, vrednovanja i eksternog verovanja i akreditacije, imali mnogo propusta, mnogo problema, o tome je ministar govorio pre neki dan, u načelnoj raspravi.Moram da priznam da se tu neke stvari i pomeraju u pozitivnom smeru, ali nikako ne bi smelo da se dozvoli ovde, da agencije vrše direktno eksterno vrednovanje ovih stvari, nego to mora da bude baš pod najdirektnijom kontrolom Ministarstva prosvete, i samog ministra.

govorimo, to su posebne jedinice koje su javni organizatori. Znači, imate tu svašta, imate ono što neškoluje sistem.Znam da se, recimo radi, program za obuku ljudi koji rade u ovim kazinima, koga ja da stavim za ove krupijee, moraju ovi koji su angažovali, oni će se svakako oslanjati na silne komisije iz celog sistema i ne mogu bez nas.Ali, kada se škola javi, mi škole pravimo ko resurs centre i tu je, svakako naš uticaj bitan i tu sebe vidimo.Ono što je nešto apsolutno sporedno, gde vi, kao privatnik ste se registrovali da bi obučili neke ljude koji će da se dokvalifikovati za varioce ili nešto drugo, tu apsolutno možemo imati poverenja da onaj koji je dao sertifikat, njemu treba za rad. Tako da tu neće biti problema, jer to nije onaj jak oblik obrazovanja, koji je formalan i koji zahteva naše tvrdo prisustvo i evaluaciju.

ministra Šarčevića, zato što Ministarstvo koje on vodi zajedno sa timom, je Ministarstvo koje daje rezultate. Mi smo više puta imali i razgovore i dogovore, na koji način da pomognemo malim sredinama, kao što je opština iz koje ja dolazim a to je Svrljig, a takve male sredine su i Gadžin Han i Bela Palanka i veliki broj takvih opština koje imaju dosta problema, nekim našim zakonskim predlozima, našli način da te probleme rešimo. Mislim da ovaj amandman, normalno ne treba da prihvatimo, jer ste vi sada ministre obrazložili zašto, jer svedoci smo i potrebe da veći broj naših opština, malih sredina koje nemaju dovoljan broj učenika, da mogu da određene smerove, mogu da na ovakav način da favorizuju i da im se da podrška, i normalno

ja bih jednu stvar rekao ovako koja se tiče nas iz malih sredina, malih opština, gde nema dovoljan broj učenika u srednjem obrazovanju. Konkretno, čuli smo malopre da je velika potreba za stručne radnike u školama, a to su psiholozi i pedagozi, ali ja mislim da ima jedan veliki problem koji se tiče svih nas, a to je i za predškolsku ustanovu, vaspitanja i obrazovanja.Problem je nedostatak kadrova, konkretno logopedi.

a nema ko na njih da obrati pažnju, ko da ih usmeri i kako da radi sa njima i na koji način ta deca sutra mogu da rade na sebi.Mislim da je logoped vrlo bitna struka koja treba da bude prisutna u svakoj osnovnoj školi,

tamo sa našom decom oko govora, oko tih problema i svega ostalog.I zato uvaženi ministre, ja vas molim i pozivam da u vašoj nadležnosti, iznađete mogućnost da se u jednoj opštini, u jednoj osnovnoj školi obezbedi logoped, da i to bude obavezno zanimanje, koje može pomoći našoj deci da mogu lakše da savladavaju probleme, koji dolaze ispred njih.Inače, uvek ću podržati vaše predloge zakona, i mislim da ovaj amandman treba da se prihvati.

i tu moramo uvek da gledamo drugačije modele.Zakon je jedinstven, ali uvek postoji onaj član koji kaže da se Ministarstvo može ekskluzivno opredeliti i dozvoliti i to radimo. Znači, ne možemo da pravimo 15 zakonskih rešenja za istu priču. Logopeda i raznih stručnjaka iz raznih oblasti ima, ali neće u manje gradove. Ja ih imam u Beogradu sigurno previše, i ne zapošljavaju se lako, jer znam koliko je nekih ljudi mene pitalo gde ima posla, ali to već nije moja nadležnosti i ja ne mogu da dam, ni ponudu ni stan ni veću platu, ni bilo šta drugo. Znači, moramo zajedno da vidimo ko je voljan da dođe u neku manju sredinu, inače tih kadrova u principu imamo.Ako obezbedimo, sada ostaje drugi deo priče, da vidimo da li bi prešao kod vas u Svrljig, i pod kojima uslovima. Mi nemamo ono što se zove dodatne fondove, afirmativne mere za deficitarne kadrove. Ja se borim za tu klauzulu, i kada budu platni razredi, to je recimo jedan od načina da se deficit matematičara ili fizičara reši tako što ćemo tim ljudima u startu dati neki benefit da se za to opredele, jer ćemo onda pričati da je društvo zasnovano na znanju, a matematiku je predavao ko je stigao.Ne možemo to da dopustimo, zato i decenijama niko nije obratio pažnju. Mi imamo na stotine nestručnih ljudi koji drže fundamentalne predmete. To je taj problem, a ovde je problem tako što svi hoće da rade to u Nišu, Beogradu i tako dalje.Ako ima nekih mladih ljudi i čuju ovo, ovo im je poziv, ali pokušajte i vi preko zapošljavanja i ovih svih drugih da nađemo načina, a mi ćemo uvek imati modela da to isfinansiramo.

u nekom narednom periodu kroz neki podzakonski akt ili donošenjem nekog novog zakona da nađemo mogućnost da jednim delom za potrebe tih opština iz budžeta lokalnih samouprava uz normalnu saglasnost da može da se finansira jedno takvo stručno lice. Mislim da bi to bilo dobro.To je veoma potrebno, jer svako ko zna

da je dosta veliki problem u tom delu gde ta deca ne mogu dobro da govore, ne mogu dobro da se izdržavaju i toj deci treba da pomognemo.Možemo zajedničkim radom i finansijskom pomoći i lokalne samouprave da se jedan deo sredstava, makar 50% obezbedi, recimo pošto

imamo kod nas, iz mog kraja, koji su sada na studiji završna godina studija tog fakulteta za logopede i očekujemo da u toku ove godine to završe, i te ljude sutra odmah da zaposlim, ne zbog toga što oni su iz Svrljiga, nego zbog toga što je neophodno potrebno da oni moraju da rade da bi ta deca mogla sutra normalno da žive i da se razvijaju. Hvala, kolega Miletiću.Reč ima ministar, gospodin Mladen Šarčević.Izvolite. **Mladen Šarčević** Jako dobar je model ovo što ste poslednje rekli, ali na to može da se utiče. Manje sredine bi, po meni, trebale da prepoznaju neko pametno dete koje nema sredstava za neko dalje školovanje i tu je država spremna da da dom, da da stipendiju ali i lokalna samouprava treba da prepozna i da deo stipendije. Time vi obavežete tog mladog čoveka kada završi studije da mora da provede pet godina u vašem mestu, pa obnovite sve to.I to je dobar model. To je samo malo dobre volje da se o tome misli još kada su klinci sedmi, osmi razred, da se usmeravaju ka takvim školama i onda zajednički sa našim sektorima…Imamo mi sektore za učenički i studentski standard. Ovde smo menjali Zakon o učeničkom i studentskom standardu da ne idu samo najbolji, nego da idu i dualni profili i ono što je treća kategorija, što država proglasi da je interes.Ako ovo znamo da je interes, a jeste, inicijalno obrazovanje nastavnika ako nedostaju veći interesi ostaje da na vreme, znači, to uvek sve mora da se uradi nekoliko godina unapred da se utiče na te procese. Verujte veliki je sistem. Uvek se naprave uštede za tamo gde treba.

i nama su takvi ljudi kao vi vrlo bitni da u narednom periodu ostvarimo sve naše želje.Mislim da je vrlo lepo to što ste sada rekli, ali mi kao lokalna samouprava i opština odakle ja dolazim finansiramo završnu godinu studija. Mi ćemo normalno propratiti tu osobu koja je i dobar student.Sa druge strane, velika podrška vaša i tim našim malim sredinama kroz upošljavanje. Sada će biti upošljavanje profesora, nastavnika koji su radili unazad nekoliko godina, desetak godina su neki čak radili na određeno vreme. To je pozitivna stvar.Inače, mi kao lokalna samouprava jesmo nerazvijeni i mali ali mi finansijski pomažemo prvu i drugu godinu srednjeg obrazovanja, baš zbog toga da bi ta deca ostala da budu kod nas u Svrljigu.To je predlog i mislim dobra stvar i ostale male lokalne samouprave mogu na taj način da to rade da bi naša deca ostala u tim sredinama, da tamo mogu da rade i da se obrazuju i kroz program dualnog obrazovanja tamo da nastave da rade.Još jednom, uvaženi ministre, ja ću vas uvek podržati kao poslanik i kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, podrška malim

Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i danas govorimo o predlozima zakona iz oblasti obrazovanja.Na samom početku ja bih želela da pohvalim zaista to što sa svakim poslanikom razmenjujete mišljenje i činjenice i činjenice i detaljno razgovaramo o ovim predlozima koji su danas pred nama.Ako uzmemo u obzir sve zakone koje smo doneli, na primer u ovom mandatu i ako uzmemo u obzir na kom nivou je primena tih zakona nekako kada podvučemo crtu možemo da kažemo da je protekli period doneo, zaista veliki uspeh na polju obrazovanja. I Evropska komisija je tog mišljenja, tačnije, konstatacija da je Srbija apsolutno realizovala strategiju obrazovanja daje i mogućnost Srbiji da radi, mogućnost Vladi Srbije, ali stvara i novu želju da se i dalje radi na obrazovanju u Srbiji na razvoju obrazovanja.U godinama pred nama očekujemo sprovođenje nove strategije u smislu, pre svega, unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa, ali i podizanja nivoa svesti u društvu o značaju samog obrazovanja. Mnogo će biti rada i na modernizaciji ove oblasti, jer Vlada Srbije teži ka tome da budemo spremni da pratimo svetske trendove. Poslanička grupa Srpske napredne stranke, naravno, sa zadovoljstvom, daje podršku takvim rešenjima.Sa druge strane, oni koji se bune i protiv ovih predloga zakona su oni koji bojkotuju rad u parlamentu, oni koji su, zapravo, i do 2012. godine, bojkotovali građane Srbije i njihove potrebe, oni koji svemu nađu zamerku, ali nemaju nikakav predlog, niti žele da učestvuju u parlamentarnom dijalogu.Kaže se – ko gubi ima pravo da se ljuti, pa je, valjda, to jedina krilatica sa kojom bi oni mogli da izađu na izbore. Taj Savez za Srbiju u kome više, čak, te stranke ili nazovi stranke ne mogu ni da se dogovore ko će od njih izaći na izbore, a ko je fašista, ko nije fašista i onda se prepucavaju, naravno, na račun građana Srbije.Oni koji su gubili od Srpske napredne stranke gledajući od 2012. godine, pa do danas biće još prilika da gube, samo ako budu smeli da izađu na izbore, postoji velika razlika između njih i nas, oni ne žele jaku i modernu Srbiju, oni ne žele da govore u parlamentu o predlozima koji se odnose na razvoj obrazovanja, oni ne žele uređenu i stabilnu Srbiju, ali građani ne žele njih, građani žele nove škole i vrtiće, nova radna mesta, veće plate i penzije, a to im, naravno, može obezbediti samo Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Hvala.

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, na član 4. Predloga zakona na koji smo amandmanski intervenisali i čije brisanje smo predložili, vrši se izmena u članu 17. osnovnog zakona, a odnosi se na trajanje i broj mandata, kao i imenovanje članova Upravnog odbora agencije kojim vi vršite usklađivanje sa Zakonom o javnim agencijama.Brisanje navedenog člana je predloženo iz razloga što smatramo da je staro zakonsko rešenje bolje i da je dvostruko povećanje mandata članovima Upravnog odbora nepotrebno.Mi smo više puta u toku ove sednice, ali i na prethodnim sednicama isticali naš stav prema vladinim agencijama, kao i prema nevladinim organizacijama i Srpska radikalna stranka je svakako protiv formiranja i finansiranja raznoraznih agencija, kojih je preko 200. Mi smatramo da ih treba ukinuti, a da sve one poslove koje ste odredili da obavljaju agencije, ali i moraju da obavljaju ministarstva.Svi znamo da se na rad ovih agencija troše ogromna sredstva i podsetiću vas da je za formiranje i rad Agencije za kvalifikacije u budžetu 2019. godine, izdvojeno 90.334.000,00 dinara i to je samo za jednu od agencija i kada pogledamo, s obzirom koliko ih je, to su ogromna sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Republike Srbije za rad raznoraznih agencija, a to svakako predstavlja još jedan dodatni novi udar na budžet građana Republike Srbije.

ja ću se osvrnuti i govoriti malo o samom Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.Smatram da su predložene izmene zakona veoma važne i da će u značajnoj meri doprineti daljem razvoju i unapređenju ekonomskog sektora naše države.Veoma je pohvalno što u predlogu zakona se nalazi niz odredbi koje se odnose na unapređenje postupka za priznanje stranih i školskih i visokoškolskih isprava.Donošenjem ovog zakona biće znatno lakše priznati isprave izdate od univerziteta koji se nalaze na listi 500 najbolje rangiranih u svetu.Takođe, skraćenje roka za okončanje postupka sa 90 na 60 dana u velikoj meri će pomoći ljudima koji žele da što pre ostvare svoja prava i zasnuju radne odnose.Izuzetno je značajno i to što će sam postupak biti znatno profesionalniji i neće više zavisiti od velikog broja spoljnih faktora, već će se rešavanje o priznavanju donositi u skladu sa principima Lisabonske konvencije i na osnovu razmene informacija u okviru međunarodnih centara.Još jedna bitna stvar je i mogućnost predaje dokumentacije u overenoj kopiji, a ne samo u originalu dokumenata, što takođe predstavlja olakšicu.Izmene zakona doneće usaglašavanje Nacionalnog okvira kvalifikacija sa evropskim normama za visoko obrazovanje i to će značiti još jedan korak napred u približavanju vrednosti EU.Koristim ovu priliku i da napomenem da su sistematske reforme svih struktura ekonomije, privrede značajno doprinele razvoju Republike Srbije. Te promene se još osećaju i u jedinicama lokalnih samouprava.Raznim vrstama pomoći Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave tokom protekle dve godine broj zaposlenih u Aranđelovcu uvećan je za više od 300 i to su jasni rezultati politike i privrednog rasta.Više od 20 miliona evra za četiri godine Aranđelovac je dobio kroz razne projekte i subvencije od Vlade Republike Srbije. Toliko naša opština nije dobila zbirno decenijama unazad.Takođe, u planu su velike investicije, a zajednički cilj je da vratimo naše mlade ljude koji se školuju u inostranstvu, da omogućimo obrazovnim kadrovima da svoje profesionalne kvalitete pokažu u domaćim kompanijama.Dame i gospodo narodni poslanici, u ime velike većine građanki i građana opštine Aranđelovac želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću zato što su prepoznali probleme i ponudili konkretna rešenja ne samo za opštinu Aranđelovac, već i za druge opštine i gradove u Srbiji, zato što su svesni šta je ovo što je potrebno da Srbija razvija i kreće putem ka modernoj, razvijenoj i ponosnoj evropskoj državi.Kroz sve navedeno u svom obraćanju želeo sam da istaknem važnost saradnje lokalnih i državnih organa, važnost unutrašnje saradnje lokalne vlasti i privrednika, uključivanje što većeg broja odgovornih ljudi u rešavanje pitanja od društvenog značaja. Samo tako i na taj način možemo i u budućnosti postizati sve bolje rezultate.Još jednom, velika zahvalnost na razumevanju i pomoći. Hvala. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Šarčeviću sa saradnicima, uticaj znanja na razvoj društva dobija jednu novu dimenziju. Znanje postaje resurs koji ima veći značaj od prirodnih bogatstava. Danas nije potrebno objašnjavati zašto se vreme u kojem živimo često zove era znanja.Smatra znanja.Smatra se da se znanje udvostruči svakih pet do osam godina i samo oni koji mogu da isprate taj rast mogu da se nadaju uspehu. Zato budućnost mladog čoveka u 21. veku leži u kontinuiranom učenju, učenju koji teži, sem usvajanju teoretskih znanja, sticanju neophodnih veština koje će implementirati u praksi i koje će im omogućiti da nadvladaju brzinu promena, složenost okruženja i nesigurnost vremena.U 21. veku ne postoje kompanije koje imaju primitivne proizvodne procese. Upravo je obrnuto. Savremeni tehnološki razvoj leži u kompanijama. Mladi, ukoliko nemaju kontakt sa savremenim tehnološkim razvojem i ako nisu aktivni učesnici, oni ne mogu da steknu veštine.Grad Leskovac je poslednjih godina u velikoj meri promenio privrednu sliku ovog dela Srbije, otvaranjem proizvodnih kapaciteta Kompanije "Falke", „Autostop“, „Jura“, „Džinsi“, „Aptiv“, kao i na desetine malih i srednjih preduzeća. Jasno je da je usvojeno znanje. Vredno je tek onda ako je u praksi primenljivo. Zato našu ulogu kao odgovorne lokalne samouprave vidimo kao sponu između privrede i škola.Od ovakvog vida obrazovanja benefite ima i kompanija i pojedinci, ali i lokalna samouprava.Praksa pokazuje da zemlje sa dualnim obrazovanjem imaju stopu nezaposlenosti mladih ispod 10%. Kod nas četvrtinu onih bez posla čine mlađi od 30 godina. U Jablaničkom okrugu četiri škole, od kojih su tri u Leskovcu i jedna u Vlasotincu, realizuju dualno obrazovanje sa 32 kompanije, među kojima je Kompanija „Falke“, „Autostop“, „Džinis“, „Strela“, „Fungo-jug“, „Moravac“, „Zlatni Bor“, SZR „Mita“ itd.Sa dualnim obrazovanjem kompanije promovišu poslovnu kulturu društvene odgovornosti, pružajući šansu mladim, ambicioznim učesnicima. Poslodavci se nalaze u poziciji da prepoznaju profil kandidata koji im je potreban. S druge strane, dualno obrazovanje se pokazuje kao prilika da učenici nauče da primenjuju teoretska znanja koja su stekli tokom školovanja, kao i da steknu radno iskustvo koje će im se pokazati kao značajno u daljem radu. Zahvaljujem.

Gospodine ministre, vi ste u veoma nezavidnoj situaciji. Ovi zakoni koji su danas pred nama, pre svega novi okvir kvalifikacija i dualno obrazovanje i sve ono što ste vi nama predlagali ovde je nešto što je vama Vi kao Mladen Šarčević da se pitate, vi biste najpre bili kao čovek koji je na taj način školovan, kao i većina stručnjaka koji su dali doprinos ovoj zemlji u neposrednoj prošlosti, želeli da imamo taj klasičan vid školovanja koji ste i vi prošli, kao i mnogi od nas ovde. Međutim, novi uslovi, uslovi tržišta i, pre svega, EU od vas lično i od Vlade Republike Srbije traže nešto što je na duge staze veoma rizično po obrazovanje u Srbiji i doći ćemo u situaciju da jednog dana mi tražimo visokoobrazovane ljude za pojedine sektore, pre svega za zdravstvo, pa inženjere, pa stručnjake za mnoge druge oblasti da dolaze iz drugih zemalja, jer ih u Srbiji neće biti.Dakle, 139 ljudi, kaže zvanična statistika, dnevno ode iz Srbije, na mesečnom nivou preko 4.000 ljudi, sve u potrazi za poslom, napuštaju Srbiju, a godišnje je to jedan grad eto, možda, Aranđelovca ili slično, dakle, 50 i nešto hiljada ljudi. I dolazimo u situaciju da treba sad da razmišljamo kako te ljude da vrtimo.Znate, jedan autobus ili već jedan dolazak od desetak ili dvadeset nekih medicinskih sestara koje su se vratile nije ništa u odnosu na, to je propaganda, dnevno politička, ali sistemski da vi uradite nešto da se ti ljudi zadrže.Znate, ranije, evo, ja sam rođena u gradu koji je bio uglavnom industrijski, radnički grad, gde su se ljudi obrazovali, prekvalifikovali, i vi znate, gospodine ministre, da je iz tog razloga tamo davnih godina osnovan kasnije i Mašinski fakultet u Kragujevcu, i srednje škole, koje su davale takva zanimanja za one velike industrijske sisteme, za sve fabrike koje su ovi dosovci posle 5. oktobra u Kragujevcu rasprodali, zatvorili, ljude isterali na ulice.Ali, ovo sad ad hok razmišljanje i zapošljavanje - hajde sad imamo tu fabriku, zaposlićemo ljude, onaj koji je radio u metalskom kompleksu odmah može da se prekvalifikuje, jer su došli neki investitori, da šije nešto tamo na mašini za šivenje. To jednostavno nije dobro i mi smo zato protiv toga.Naravno, ovaj član govori o postojanju ove agencije. Apsolutno smo i protiv te agencije. I videćete, eto, vreme će da pokaže da smo mi bili u pravu, jer dolazak tih stranih investitora je sada jedna pomama koja vama donosi određenu političku korist, ali to nije dobro za dugi period, zato što te fabrike i ti sistemi koji dolaze, pre svega, zbog ogromnih subvencija koje im dajete, su tu iz tih razloga i takvu kvalifikovanu radnu snagu traže za ta jednostavna zanimanja, a doći ćemo u problem da će taj, što bi rekli u novinarskom žargonu, odziv mozgova, visoko stručnih kadrova biti sve veći

Dame i gospodo narodni poslanici, mi koji dolazimo sa sela, koji imamo određeni broj godina, mi smo još u onoj staroj državi, po meni, imali kvalitetnije obrazovanje, što se tiče primenjivog znanja.U mašinsko-tehničkoj školi mi smo morali da prođemo sve obuke, sve obuke koje su prolazili zanatlije, mašinci. Znači, morali smo da znamo kako se radi na strugu, morali smo da znamo kako se radi na glodalici, morali smo da znamo kako se vrši zavarivanje, kako se vrši rendisanje, brušenje itd.Jednostavno, takva vrsta obrazovanja je iziskivala da onaj ko želi da kontroliše zanatlije, morao je da zna da tumači tehnologiju i pravi crteže, morao je da zna i kako to u praksi funkcioniše.Niste mogli upravljati drugima ukoliko niste imali znanja koja su primenjiva, odnosno koja imaju oni kojima želite da upravljate. Morali ste prvo da služite da bi kasnije postali upravljači.Zašto ovo govorim? Zamislite znanje bez zanavljanja i obnavljanja. Zamislite automehaničara iz 1980. godine. On ima papir, on ima školu, bez obzira, recimo, što je 1980. godine automehaničar morao da ima primenjiva znanja, ali ako se ona ne dopunjuju i ne obnavljaju, onda zamislite automehaničara 2020. godine, koji ništa nije učio u odnosu na 1980. godinu, već je samo čuvao diplomu. Zamislite tog automehaničara kome vi dajete automobil da popravi, današnji automobil. Možda on zna da popravi oldtajmera, ali današnji automobil sigurno, bez obzira što je to stečeno znanje bilo regularno, nije zanavljano, nije obnavljano, ta njegova kvalifikacija nije vredna.Danas kada pričate, većina mojih kolega kada priča o dualnom obrazovanju, priča o radnoj snazi. Ja to ne vidim samo kao radnu snagu. Možete da živite od poslaničke plate, ali u principu, u svetu se živi od rada ili kapitala ili kombinacije rada i kapitala.Mnogi od ovih iz dualnog obrazovanja, koji čak i ne završe kasnije fakultet, a mogu, ukoliko žele, neće biti samo radnici, možda će oni biti i poslodavci, možda će biti ujedno i poslodavci i radnici. I to je najbolji način kako se to znanje unapređuje.Dakle, ukoliko budu vlasnici zanatskih radnji, ukoliko budu preduzetnici, oni će pored sebe, jer su znanje stekli dualnim obrazovanjem, otvorili radnju, oni će pored sebe uposliti još nekoga, a ne samo uposliti, već se truditi da svoje znanje prenesu na tog koga su uposlili, a taj koji je upošljen vremenom će se osamostaliti.Tako će se praktično znanje zanavljati i obnavljati, što je još dragocenije od pukog dualnog obrazovanja radi samog upošljavanja kod drugih poslodavaca.Zato ja verujem da zanavljanjem naših znanja, obrazovanja, možemo pozitivno da podignemo ekonomiju ove zemlje, da će to biti dragocenost koja će opredeljivati strane investitore da investiraju u našoj zemlji, ukoliko mi imamo dovoljno kvalitetne radne snage, koja dosta zna, a koja je i voljna da pruži usluge kao preduzetnik, kao sopstveni poslodavac, kao neko ko ima preduzetničku radnju ili preduzeće, ko će da radi u kooperativnim poslovima sa stranim investitorom.Mislim da će to obnoviti našu ekonomiju, da će ona biti sve jača, a da rastom ekonomske moći ove zemlje će rasti i vojna moć, tehnološka moć, da ćemo samim tim i politički više značiti.Sada vas ja pitam, da je naša zemlja ekonomski razvijena kao neke zapadne, veliko je pitanje da li bi naši susedi kidisali na nas toliko ili bi imali želju da sarađuju, da blisko budu povezani, posebno bivše jugoslovenske republike u kojima žive naši sunarodnici. Pitanje je kako bi se Crna Gora odnosila prema Srbiji da je Srbija daleko ekonomski jača nego što je danas.Mi smo zatekli prosečnu platu od 328 evra. Ona je danas 510 evra. Cifarski to je samo 180, 190 evra više nego pre sedam godina. Ali, veliko je pitanje da smo zatekli 510 evra, mi bi danas imali plate 800 evra i drugačija bi se pesma pevala između BiH, Crne Gore i Srbije i samog Kosova, drugačija pesma od one koja se danas peva.Zato ja mislim da je obrazovanje veoma važno. Dajte nam traktoriste, nama na selu. Da li mislite da je jedan poljoprivrednik samo ljakse, kao što to ovi tvrde iz druge Srbije, da je to nešto što je pežorativno, da to treba izbegavati itd? Danas poljoprivrednik mora da ima osnovna znanja iz hemije, da bi vozio traktor, da bi zaštitio useve, da bi vozio traktor mora da ima osnovna znanja iz mašinske industrije. Da bi upotrebljavao sortna semena, da bi bio stočar, on mora da ima osnovna znanja iz veterine itd.Mi takav profil takav profil danas nemamo. Nedostaje radne snage čak i na selu. Nedostajaće radne snage u gradu. Veliki gradovi su iscrpeli unutrašnjost, male sredine, time što nema velikog nataliteta u Beogradu i Novom Sadu, ali ne gube stanovništvo, ne gube zato što se iscrpljuje unutrašnjost.Ja vas pitam – kakve mi možemo škole imati ukoliko mlado stanovništvo napusti unutrašnjost, a svi, čak i velikani koji su nešto značili u Srbiji, su došli upravo iz te unutrašnjosti?Zato mislim da to i demografski, treba uskladiti demografiju, znanje, obrazovanje, ali sve u korist ekonomskog razvoja. Svaka čast i filozofiji i muzici i umetnosti itd, ali mislim da je ekonomija, da je privreda ono što pokreće sve. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Ono što znamo obojica i svi većinom sigurno ovde da od mnogo čega sve zavisi, da ljudi ne napuštaju manje sredine, ali pre svega, evo sada, od komunikacije. To je jedno od velikih pitanja da su autoputevi svi postali mreža, a pre 15, 20 godina da li bi izgledala ta mapa tako da je bilo privredne aktivnosti. Vi znate da je 2000. godine neko krenuo da rasprodaje imovinu i kompanije bez ikakve ideje od čega ćemo da živimo. Možda od usluga ali ne znam kojih, intelektualnih sigurno ne.Kad je sad cela priča o obrazovanju, znači Srbija je na osmom mestu u svetu po pravednosti obrazovanja, a to znači da ono što se nudi deci u centru Beograda nudi se i u malim sredinama. To znači da to važi i za decu migrante, za decu iz ugroženih sredina itd. Znači, bar je obrazovni sistem sačuvao što se toga tiče pravednost. Mnoge zemlje silan novac daju da to postignu i prave strategije, ali svakako će nekada ta priča stati razvojem lokala.Ovo što smo radili u reformi strukovnog visokog obrazovanja jeste da ljude podsetimo za šta postoji strukovna škola ili akademija, ne da bismo školovali ljude samo za ono što misle da tržišno mogu da zarade. To može privatnik da proceni pa da i propadne u proceni, ali ja moram da ljude u raznim regijama podsetim da su to regionalne priče, da ta zona mora da prati potrebe privrede. Neki dan sam pričao sa jednom regijom koja je isključivo prehrambeno-poljoprivredna, a nema nameru da to osniva. Onda morate da zaista resetujete priču i da kažete da taj mlad čovek ima u svojoj sredini upravo ovo o čemu pričamo, što Marijan kaže, takve kompetencije.Znate da ima samo jedna strukovna visoka škola za poljoprivredu i prehrambenu tehnologiju u Šapcu, a valjda je logično da ih ima mnogo više. Dok su sami odlučivali unutar škola šta će da akredituju i šta da rade, nakotilo se svega šta treba i ne treba. Upravo reforma u tom domenu obrazovanja se okreće realnim potrebama određene regije, a tu su uključeni upravo mladi ljudi, uključen je privredni sistem, komore u regionu i mislim da je to jedna dobra politika. Ovo je sve samo posledica onoga što je erozija dugo dugo stvarala i odnosila. Pravo na repliku ima narodni poslanik Marijan Rističević. konto dostupnog obrazovanja niti pravednosti, mislim na demografiju, na probleme koje moramo rešavati uporedo sa obrazovanjem, dakle, da ta znanja u unutrašnjosti pre svega moraju da budu primenljiva da bi investicije došle. Dakle, svaka čas filozofiji, svaka čast društvenim naukama, ali mi u unutrašnjosti ne možemo da računamo da se naša demografska pozicija promeni zahvaljujući tome što ćemo imati na selu previše filozofa itd.Ono itd.Ono o čemu sam govorio jeste da je problem što nećemo imati ni ova praktična znanja kome da prenesemo ukoliko se ova demografska slika u Srbiji i dalje bude oslikavala. Nije problem koliko Srbija, jeste problem što Srbija gubi stanovništvo, ali je problem što se stanovništvo uglavnom gubi u unutrašnjosti, što imamo teritorije koje su sve manje naseljene. Kad izgubimo stanovništvo na svim tim teritorijama, moje mišljenje je da ćemo izgubiti i teritoriju.Mi Srbi, srpske nacionalnosti, građani, mi smo posebno osetljivi na to jer dobro znamo kako je kad izgubite stanovništvo na određenim teritorijama. To vrlo lako naseljavaju neki drugi okolni narodi.Dakle, sem obrazovanja, cenim napore koje Vlada čini po pitanju zanavljanja stanovništva. Dakle, da biste imali koga da obučite u unutrašnjosti, da bi to znanje bilo preneseno, da bi primenljivo, pre svega, znanje dovuklo investitore i da bi se to stanovništvo zadržalo, bitno je koliko Srbija ima stanovnika, ali još je bitnije je da to stanovništvo bude ravnomerno raspoređeno i zato treba vršiti pozitivnu diskriminaciju i da plate određenog stanovništva budu veće u slabije naseljenim mestima da bi se stanovništvo na određeni način povratilo na teritorije sa kojih se odselilo u velike gradove, da bi bilo dece, da bi bilo mladih potomaka koji mogu da steknu neka nova znanja u sredinama u koje žive da bi kroz investicije ostali na tim teritorijama, jer agresija dečijim kolevkama naših suseda je najuspešnija agresija koja može da se izvrši na našoj teritoriji, a bela kuga najefikasnije etničko čišćenje koje može da se deci i mi na svom primeru, to je i te kako, plus gubici u dva svetska rata.Da vam kažem da Srbija nema, srpski narod nema priraštaj stanovnika u poslednjih 100 godina. Nema. Rumuni imaju 28%, Bugari imaju 35%, Turci imaju 700%, a Albanci 1.000%. Srbija ima Tako se naše teritorije prazne i ukoliko se isprazne, te teritorije će zauzeti neki drugi narod.Smisao mog izlaganja je bio da moramo da radimo paralelno sa školstvom, da moramo da radimo na tome da teritorije ne ostanu nenaseljene, odnosno da se deo stanovništva tako rasporedi da bude i u korist sela i u korist grada. Pre svega, da nam gradovi ne budu pretrpani, da nemate ovoliko automobila zbog toga što se stanovništvo trbuhom za kruhom doselilo u velike gradove. Sad treba izvršiti neke druge migracije koje treba da vode malo prema unutrašnjosti, da mi budemo zadovoljni na selu, a i vi u gradu. Hvala. Hvala.